Srbija je demokratska zemlja i pravo i pravda je drže da takva bude. Pravda mora postojati i u sudnici, i u Vladi, i u Narodnoj skupštini i na ulici, gde god se nalazili građani Srbije. Čak moramo da poštujemo i one koji su prekršili i Ustav i zakon Republike Srbije, jer je Srbija demokratska zemlja.Verujem zemlja.Verujem u državne institucije Republike Srbije i da će da odgovaraju svi oni koji su oteli novac od građana Srbije.Svi napadi na predsednika Vučića, premijerku Brnabić, predsednicu Vrhovnog Kasacionog suda Jasminu Vasović, koju smo nedavno u ovom visokom domu izabrali za predsednicu, na direktora BIA Bratislava Gašića, ministra policije, ministarku pravde, svi ovi napadi nisu slučajni. Napadaju se svi oni koji čestito i u skladu sa Ustavom rade svoj posao i bore se za državne i nacionalne interese, a da li znate zašto? Zato što na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem predvode borbu protiv mafije u našoj zemlji.Dragi građani Republike Srbije, Srbija je pravna država i 2012. godine je vraćena vera u institucije. Vraćena je vera u institucije zahvaljujući političkim promenama koje smo imali tada, a vrlo dobro znamo šta se dešavalo u srpskom pravosuđu do 2012. godine.Naišli

sa tada svojim kolegama Snežanom Malović, Slobodanom Homenom, Dušanom Petrovićem i da ne nabrajam dalje.Poštovani građani Republike Srbije, znate li kako su oni u to vreme radili, u vreme tzv. žutih sudija? Oni su, kako oni kažu, dobijali presude. Dakle, nisu donosili presude u ime naroda, već su dobijali presude.Kada kažem žute sudije, mislim na one sudije koje su isključivo radile po nalogu i interesu tada Demokratske stranke i po nalogu Dragana Đilasa i Borisa Tadića, koji sada, zamislite, hoće ponovo da bude predsednik Srbije, ali ima samo jedan veliki problem neće ga više narod, neće ga više građani Republike Srbije. Ne žele građani Republike Srbije da ih neko po ko zna koji put prevari.Sudije se više ne biraju na sastancima opštinskih odbora pojedinih političkih stranaka, kao što smo imali slučajeve 2009. i 2010. godine. To vreme je prošlo i to vreme je iza nas. Takvu katastrofalnu reformu pravosuđa je narod kaznio na izborima 2012. godine. Narod je prave reforme pravosuđa uvideo posle 2012. godine, gde je profesionalnost, stručnost i objektivnost stavljena na prvo mesto. Uveren sam da će građani pružiti punu podršku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i na izborima koje očekujemo naredne godine.Kao što sam rekao, tako isto i oni koji su napravili katastrofalnu reformu pravosuđa su odgovarali pred građanima Srbije i narod ih je kaznio na izborima 2012. godine, 2014. godine i svi ti iz žute koalicije ne da su izgubili izbore, nego su ostali ispod cenzusa.Nećemo dozvoliti bilo kakve napade od strane opozicionih, nazovimo lidera koji su pripadali bivšem režimu, ne samo političari, već i novinari, urednici i svi drugi. Nećemo dozvoliti da bilo ko preti ili vređa bilo kog funkcionera SNS, bilo da je reč o članici predsedništva gospođi Vladanki Malović, mojim kolegama iz Skupštine, Vladimiru Orliću, Aleksandru Martinoviću, Marku Atlagiću i drugima ili da je reč o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.Dozvoljeno je dobrom delu pripadnika bivšeg režima da nama, funkcionerima Srpske napredne stranke, mogu da prete i da mogu da prete našim porodicama, našoj deci i našim roditeljima. E, pa ne mogu. Narod zna istinu i naš narod je najbolji zaštitnik svih nas na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Narod je uvek uz one koji se bore za bolju Srbiju, koji se bore za budućnost i koji se bore da naša deca žive u boljoj i pristojnijoj Srbiji od one do 2012. godine.Zato smo mi, narodni poslanici, tu izabrani od strane i volje naših građana, da budemo pravi narodni glasnogovornici i prenosimo glas našeg naroda koji nas je izabrao i to poverenje ćemo sigurno opravdati.Živela Srbija! Ivana Nikolić.Izvolite. **Ivana Nikolić** Hvala, predsedavajući.Kada je na dnevnom redu Predlog odluke za sastav određenog odbora, bez obzira koja poslanička grupa da podnosi takav predlog, uvek je dobro da naglasimo da odbori u okviru Narodne skupštine Republike Srbije imaju značajnu ulogu, jer svaki odbor razmatra predloge zakona i drugih akata koji su podneti Narodnoj skupštini, zatim sagledava stanje vođenja politike Vlade Republike Srbije i prati izvršavanje zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih državnih organa i tela.Obzirom na sve navedeno važno je da kažemo da su i odbori kao radna tela Narodne skupštine Republike Srbije zaista imali značajnu ulogu kada je u pitanju napredak Srbije, kada je u pitanju sprovođenje reformi, kada je u pitanju sprovođenje politike koju kandiduje i realizuje predsednik Aleksandar Vučić, a to je politika napretka, prosperiteta i razvoja Srbije.Kada govorimo o razvoju Srbije, o boljoj Srbiji, prvo što želim da kažem jeste to da je Srbija danas finansijski ekonomski stabilna zemlja, zemlja u kojoj je nezaposlenost na istorijskom minimumu, odnosno nezaposlenost je u poslednjem periodu ispod 10% i uprkos krizi koja je izazvana pandemijom korona virusa prosečna neto zarada je u Srbiji u 2020. godini bila 60.000 dinara, a prema podacima je početkom 2021. godine zabeležen rast zarada.Srbija je zemlja u kojoj se plate i penzije kontinuirano povećavaju. Zahvaljujući odgovornoj politici koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, zahvaljujući teškim ekonomskim merama koje su sprovedene, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji, povećali smo direktne strane investicije za više od tri puta, pa smo dostigli i vrh svetske rang liste kada je u pitanju broj investicija u odnosu na veličinu privrede.Naša ekonomska politika privukla je investitore i mi smo za sedam godina u Srbiji zaposlili više od 700 hiljada za razliku od neodgovorne i pljačkaške vlasti bivšeg režima, za čije vreme su zatvarane fabrike, za čije vreme je nezaposlenost bila nikada veća u Srbiji, preko 26%, a sada je, kao što rekoh malopre, ispod 10%. U njihovo vreme je prosečna plata u Srbiji bila 330 evra, a danas je prosečna plata u Srbiji 540 evra. U Beogradu je prosečna plata 700 evra, a plan je da, u skladu sa Planom „Srbija 2025“ do kraja 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude 900 evra. Jutros je i predsednik rekao da nam je plan da nam je cilj da do 01. januara 2022. godine imamo prosečnu platu u Srbiji 600 evra.Srbija je u ovim teškim kriznim vremenima pokazala da je tu za svoju privredu i građane. Sproveli smo dva paketa podrške privredi i građanima, a trenutno se realizuje i treći. Sprečeno je zatvaranje fabrika i proizvodnih pogona, sačuvana je likvidnost privrednih subjekata i sprečena su masovna otpuštanja i očuvan je životni standard građana.Mi smo u prvom kvartalu ove godine imali rast BDP-a +1,2%, što BDP-a +1,2%, što je suprotno u odnosu na ono što je planirano -1,3%.Ranije smo imali javni dug 78%, a pre početka krize izazvane pandemijom korona virusa, imali smo 52% javni dug, sada je 58% i cilj nam je da zadržimo ispod 60%, ako budemo imali rast ove godine, kao što se predviđa do 6%, čak i 7%, svakako će nam javni dug biti ispod 60% BDP-a, to možemo da postignemo zahvaljujući privrednom rastu i vakcinaciji.Kada pominjem vakcinaciju, želim da kažem da smo mi u Ubu prošlog petka imali sjajnu posetu predsednika Aleksandra Vučića. On je obišao mobilni vakcinalni punkt u selu Vrelo kod Uba i tom prilikom je istakao da je pitanje opstanka pitanje vakcinacije i svakako, pozvani su građani da se vakcinišu.Važno je da budemo odgovorni da sačuvamo svoje zdravlje da bismo mogli da nastavimo ekonomski rast, a ekonomski rast nam je važan kako bismo imali i veće plate i veće penzije, kako bismo imali nastavak izgradnje puteva, pruga, bolnica, škola itd.Vidite, godine su prošle i mnogo napora, truda i rada je uloženo da bismo imali rezultate kakve danas imamo kada govorimo i o javnom dugu i o rastu i o prosečnoj plati i o penziji. Za razliku od nekog prethodnog perioda kada građani nisu imali nikakvu sigurnost, kakva je državna kasa bila za vreme bivšeg režima, ne da nije bilo prostora da se povećavaju plate i penzije, nego nije bilo uopšte sredstava da se isplate plate i penzije, pa su, da kažem, veliki stručnjaci, veliki mozgovi iz prethodnog režima uzimali skupe kredite kako bi uopšte isplatili plate i penzije građanima.Onda zamislite koliko je licemerno da Dragan Đilas izađe da drži kojekakve konferencije za novinare i da on sebe predstavlja kao žrtvu, a zapravo ispada da se ruga narodu, jer ljudi se vrlo dobro sećaju kako su živeli za vreme njegove vlasti. On u stvari treba svaki dan da održi po jednu konferenciju za novinare gde će posvetiti bar po jednoj egzotičnoj destinaciji gde skladišti novac građana Srbije, da objasni kako je taj novac dospeo tamo i može da nam objasni kako je on tu pametniji i mudriji i sposobniji od drugih i neka objasni tu novu metodologiju za obračun procenata, da i nama bude jasno. Očigledno je kakva je matematika bila u pitanju za njegovo enormno bogatstvo.Takođe, svaki put kada drži konferencije za novinare, može da govori o uspesima Srbije, o uspesima ove vlasti, kada vidimo koliko imamo urađenih puteva, koliko je urađeno, obnovljeno železničkih pruga, koliko je fabrika sada otvoreno u Srbiji, koliko je ljudi zaposleno, ali ne, očigledno su parametri za uspeh u vlasti oni koji su prepoznatljivi za njega, a to je 619 miliona evra na računu, pljačka i preprodaja TV sekundi preko RTS-a. Zato je ovih dana fokus kada se pomenu izbori upravo to da njegova privatna televizija ima nacionalnu frekvenciju.Sada kada je Srbija ekonomski jaka i kada je puna državna kasa i pošto mu to smeta, sada kada ne zna kud će, on kreće da brutalno i napada i da targetira sina predsednika Republike. I ona osoba koja ima mrvu časti i iole nečega pristojnog u sebi, ne se tako ponašala. Očigledno je da je on sada megafon vođe kriminalne grupe Belivuka, kao što je i njegov megafon Marinika Tepić, ali njegova bezidejna politika je prošlost za građane Srbije.Naravno, kada govori i o ovim izbornim uslovima i kada uslovljavaju i ucenjuje time da želi da njegova privatna tajkunska televizija ima nacionalnu frekvenciju, ako se ne ispune te želje, onda će da pravi nerede i izaći će na ulice, i to je već odredio do jeseni ove godine. Jasno je da tu nema nikakve iskrene volje, jasno je da nema tu nikakvog programa, plana, ničega što se tiče budućnosti građana Srbije. Samo izmišljaju afere da bi se domogli vlasti.Za razliku od njih, mi tražimo rešenja i da sačuvamo živote zdravlja naših građana, da obezbedimo ekonomski rast. I dok je za njihovo vreme cvetao kriminal, korupcija, zatvarane su fabrike i stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla.Ali, narod je izabrao put prosperiteta i napretka i neće dozvoliti da se oni vrate na vlast, da odlučuju o njihovom životu, u stvari brinući samo o sopstvenim interesima.Još želim da dodam da mi u poslednje vreme često ovde na sednicama Narodne skupštine imamo na dnevnom redu predloge akata koji se, uglavnom su to odluke koje se odnose na izbor sudija ili prestanak obavljanja sudijske funkcije. Naš stav je zaista jasan kada govorimo o sudstvu, želimo još efikasnije pravosuđe, želimo nezavisno sudstvo, ali kada kažem nezavisno, podvlačim nezavisno i od tajkuna tajkuna i od kriminala. I sudije se od 2012. godine biraju na način koji je definisan zakonom, biraju se kako treba. U Srbiji se ne sme ponoviti scenario koji je bio aktuelan 2009. godine za vreme vlasti DS, kada su se sudije birale opštinskim odborima, kada su se sudije birale u stranim ambasadama. Zahvaljujem.

Hvala, predsedniče.Svim sugrađanima i prijateljima islamske veroispovesti želim da čestitam Ramazanski Bajram, uz želju da ga provedu u miru i blagostanju u krugu svoje porodice.Zakon zahteva poslušnost i treba se braniti. Ova rečenica je iz čuvenog Sokratovog govora pred atinskim porotnicima, tačnije iz odbrane i završne reči na suđenju gde je proglašen krivim što je vređao bogove i kvario omladinu svojim filozofskim učenjem.Proces Sokratu i njegova osuda na smrt često se uzimaju kao dokaz ograničenja atinske demokratije.Pričali smo ovde na prethodnim sednicama i utvrdili spregu između određenih sudija, političara i medija i videli kako to izgleda u praksi kada pojedine sudije daju kredibilitet izjavama određenih političara u svojim nastupima u nekim opozicionim medijima. Složili smo se ovde i saglasili da je to svakako odličan, ali negativan primer zloupotrebe sudijske funkcije i nešto što nijedan sudija ne bi trebalo da radi.Ja nisam pravnik, ali mnoge moje kolege jesu i oni časno obavljaju svoje poslove i brane svoj poziv, pridržavajući se onoga što zovu etički kodeks. U diskusiji sa njima, naučili su me šta je to što podrazumevaju pod tim etičkim kodeksom.Taj kodeks za njih nekada predstavlja odličan instrument za odbranu svoje profesije. To su principi kao što su dostojanstvenost, stručnost ili odgovornost. Zakon je ono čega se uvek pridržavaju, daju primer drugima i sve ono što rade, za to što rade moraju i trebaju da imaju kredibilitet.Pominjali smo ovde reformu pravosuđa iz 2010. godine. To je svakako nešto što nikada više ne sme da se dogodi u pravosudnom sistemu Republike Srbije. tada ostalo bez posla, hiljadu sudija koji nisu bili podobni i nisu bili po volji tadašnjem režimu DS. To je vreme kada su se sudije isključivo birale po opštinskim odborima DS i kada je jedina referenca za izbor sudije bila partijska knjižica. sudije sudile itekako i po babu i po stričevima, oličenim u lokalnim i državnim moćnicima iz redova DS. Svi mi vrlo dobro znamo kako je to tada izgledalo u našim lokalnim samoupravama.Na svu sreću, Ustavni sud je doneo odluku i sudije koje su ostale bez posla u toj tzv. reformi su vraćene na posao, ali je šteta bila već učinjena. Ta šteta je tada procenjivana na nekih 45 miliona i to je ukupan iznos za sve naknade i zarade koje sudije nisu dobijale dok nisu obavljale svoj posao.Prilikom usvajanja ove odluke o mreži osnovnih sudova, Opštinski sud je nepravedno ukinut i u Priboju i pripao je Osnovnom sudu u Prijepolju. Ovakvim činom građanima Priboja bio je itekako otežan pristup pravdi, iako je sedište Osnovnog suda u Priboju bilo još od pedesetih godina. Opština Priboj je i tada ispunjavala sve uslove

granične teritorije, kao i dovoljan broj predmeta u krivičnoj, parničnoj i vanparničnoj izvršnoj materiji.Na svu sreću, nakon dolaska SNS na vlast 2012. godine i uz izuzetno veliko zalaganje tadašnjeg ministra pravde pravde gospodina Nikole Selakovića, taj sud je Priboju vraćen 2013. godine.Šta je to što je obeležilo te godine dok je sudu u Priboju sedište bilo u Prijepolju? uočeni su tada brojni nedostaci koji se odnose, pre svega, na teritorijalnu organizaciju osnovnih sudova i osnovnih javnih tužilaštava.Imajući u vidu činjenicu da su se krivični postupci i većina parničnih postupaka vodila u sedištu suda, to je stvaralo velike probleme i troškove, kako stranama u sporu, tako i advokatima vezanim za dolazak na suđenje. Pri tome treba imati u vidu da je pored Priboja veći broj lokalnih mesta u Republici Srbiji ostao bez svog suda što svakako nije bilo opravdano, imajući u vidu broj stanovnika u tim mestima, kao i tradiciju, budući da su ta mesta uvek imala svoje osnovne sudove.Osnovni sud predstavlja bazični sud i najveći broj građana se upravo obraća osnovnom sudu u cilju zaštite svojih prava i interesa i uporedo sa tim je izvršena izmena teritorijalne organizacije osnovnih javnih tužilaštava koja prati teritorijalnu organizaciju osnovnih sudova. teritorijalna organizacija je zbog toga izuzetno bitna, jer je omogućila lakši pristup pravdi svim građanima, s jedne strane, i svakako da je efikasnije obavljanje poslova osnovnih javnih tužilaštava koja se odnose na gonjenje učionica krivičnih dela.Opština Priboj se nalazi na specifičnom geografskom položaju, tačnije na tromeđi tri države i do dve trećine teritorije opštine Priboj, do pribojskih sela se može stići isključivo prelaskom državne granice sa BiH. granice sa BiH. Ne moram da vam pričam koliko je bio otežan pristup pravdi onom stanovništvu koje živi u tim selima i u tim mestima pribojske Zbog toga još jednom kažem koliko je jako važno bilo što je pomenuti sud ponovo iz Prijepolja vraćen u Priboj.Ono značajno i bitno jeste i otvaranje regionalnog centra granične policije u Priboju nekoliko godina nakon toga i ceo taj centar sada pokriva čitavu teritoriju granične linije Srbije prema BiH i Crnoj Gori i omogućuje da policija efikasnije i bolje radi svoj posao i imajući u vidu geostrateški položaj Priboja omogućiće joj bolji kontakt sa građanima.Raduje zaista i najavljeno formiranje brdsko-pešadijskog bataljona do kraja godine u Priboju i na ovaj način vraćamo prisustvo države Srbije u Priboj, odnosno institucija države Srbije u Priboj što je nešto što nam je u prošlosti nepravedno nepravedno oduzimano.Želimo efikasnije pravosuđe kako nam kriminalci ne bi šetali po ulicama, želimo bolju bezbednost i sigurnost za naše građane, i to je nešto što se ostvaruje na ovaj način. Sve ovo je dokaz i potvrda jednog strateškog opredeljenja Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, a to je oporavak Priboja.Nije zaista lako, poštovane dame i gospodo, ispravljati tuđe greške, ali je svakako lako pokazati koliko smo bolji od onih koji posle toliko godina imaju naknadnu pamet i predstavljaju tzv. planove za dan posle. Ti planovi nisu ništa drugo već plan za povratak u one nesrećne godine i dane pre 2012. godine kada su ovom državom vladali upravo oni kojima je lični interes jedino bio bitan i gde interes građana, odnosno javni interes građana Republike Srbije nije apsolutno postojao. Nema ni plana, nema ni programa, nikakvog rešenja, ništa oni ne nude, nude samo mržnju ideologije, mržnju prema mržnju prema SNS, Aleksandru Vučiću i svima nama koji mislimo drugačije od njih i koji se iz sve snage borimo da se Srbija više nikada ne vrati u ono vreme koje predstavljaju oni, a to je vreme do 2012. godine.Svakako da ovo državno rukovodstvo radi sve ono što je u interesu građana Srbije, da se i u ovom parlamentu donose svi oni zakoni i propisi koji su, ubeđen sam, u interesu države Republike Srbije i svih njenih građana. ću u danu za glasanje podržati sve ove predloge. Hvala i živela Srbija. Hvala, uvaženi predsedavajući, gospodine Tvrdišiću.Dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o našem pravosudnom sistemu, o izboru sudija, o toj trećoj grani vlasti koja je jako značajna uz parlament, gde mi danas govorimo i bavimo se ključnim stvarima za razvoj i budućnost naše zemlje, naravno, i izvršnu vlast, moram da kažem da smo mi dužni ovde da podstičemo i ohrabrujemo sve one koji su donosioci odluka u tom sistemu da naš pravosudni sistem bude jači, bude bolji, da bude pravedniji.Danas sam imao priliku da još jednom u nizu napada koji se dešavaju i koji su usmereni, posebno na predsednika Vučića i njegovu porodicu, u svim tim lamentiranjima koji traju, već nekoliko godina, ono što me najviše zabrinjava što određeni činioci na političkoj sceni, ali nažalost i van nje, na domaćoj sceni, koriste izraze koji apsolutno nisu prikladni kada treba da govorimo o državnim institucijama i ljudima koji predstavljaju Republiku Srbiju.Naime, portal Dragana Đilasa Direktno.rs je preneo autorski tekst izvesnog Davora Kalajžića koji je nazvan „Šamar izdajniku“. Koliko je lako u današnjoj Srbiji, koju pojedini nazivaju nedemokratskom, autokratskom, čak neki diktatorskom zemljom, koliko je lako koristiti epitet i pridev izdajnik, dovoljno govori činjenica da na tim medijima koji za sebe uzimaju to pravo da budu monopolisti kada je u pitanju demokratija, kada je u pitanju istina, koliko je lako reći za nekoga da je on izdajnik, što naravno predstavlja jednu od najvećih uvreda za svakoga ko za sebe misli da je patriota, da voli svoju zemlju, a svi mi u SNS se bavimo politikom isključivo iz ljubavi prema svojoj zemlji, iz patriotizma i iz razloga da učinimo sve i da svoje resurse upregnemo u cilju kako bi pomogli Republici Srbiji, kako bi ova zemlja živela u miru i kako bi unapredili živote i blagostanje građana Republike Srbije.Naime, ovaj tekst govori o i definiše tezu koja je mnogo puta izgovorena onako olako od strane mnogih tzv. opozicionih političara koji su govorili o tome i koji licitiraju sa datumima i sa godinama kada će to predsednik Aleksandar Vučić i SNS izdati Kosovo, ali građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, godine prolaze, a Aleksandar Vučić i naša stranka, naša većina u parlamentu su sve čvršći, sve snažniji i sve opredeljeniji da čuvaju naše nacionalne interese i da očuvaju vitalnost našeg naroda i teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje.To sigurno zna jedna ogromna većina građana, s obzirom da najnovija istraživanja javnog mnjenja govore o tome. Agencija „Faktor plus“ je objavila najnovije istraživanje da predsednik Aleksandar Vučić i SNS imaju preko 60% podrške podrške građana Republike Srbije, i to jasno govori o opredeljenju naroda i podršci Aleksandru Vučiću u procesu zaštite nacionalnih interesa i u procesu dobrog liderstva kada je vođenje zemlje u pitanju.Pitam se šta rade državni organi, šta rade sudovi, šta rade nadležna tužilaštva kada svako, kada svaka protuva u ovoj zemlji može da napiše tekst, može taj tekst da bude javno objavljen i publikovan i da na najgori mogući način vređa dostojanstvo, ne samo Aleksandra Vučića, nego i Republike Srbije, a naravno posredno, indirektno i nas koji dolazimo iz njegove stranke, ali i svih građana Republike Srbije, s obzirom da je on predsednik svih građana naše zemlje?Inače, čovek je, kako je potpisan, penzionisani službenik političke kancelarije specijalnog predstavnika UNMIK-a, važan čovek. Mi iz SNS, naravno, uvažavamo ove visoke i velike funkcije ljudi koji rade za strance, ali ne možemo nikako da se pomirimo sa činjenicom i ne možemo da ćutimo na to da svako kome padne na pamet, da svako ko ima bilo kakvu ličnu, profesionalnu ili drugačiju frustraciju ili, definitivno, to moram da kažem, ne voli ovu zemlju i ne voli ovaj narod može da napiše i može da objavi u određenim mejnstrim, posebno opozicionim, medijima i da etiketira predsednika države kao izdajnika.Da bi obrazložio i da bi na jedan pravi način osudio takav vid ponašanja od strane nas ovde u SNS koji smo uvek spremni za dijalog, koji smo uvek spremni da razgovaramo, koji nikada nikoga nismo nazvali tim imenom, upravo znajući, upravo imajući državotvornosti u sebi, znajući koliko je to teško, znajući koliko je to teška optužba i znajući u kakvoj situaciji nam se zemlja nalazi da nemamo pravo da bilo koga etiketiramo, već da pokušamo da nađemo zajednički imenilac sa svima onima koji vole ovu zemlju.Nažalost i nažalost to nije primer u većini zemalja u svetu. Postoji jedan procenat ljudi u našoj zemlji koje očigledno nije briga za blagostanje u Srbiji, nije ih briga za nacionalne interese, njih je briga kako će biti situacija u „krugu dvojke“ da li će biti otvoreni kafići, restorani i da bi ih odatle, naravno, kritikovali ovu vlast, kritikovali predsednika Aleksandra Vučića i vodili kosovsku politiku i politiku zaštite srpskih srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji.Moram da se vratim malo bliže u istoriju i da kažem da od dolaska na vlast i od dolaska na političku funkciju Aleksandra Vučića 2012. godine traje ta ofanzivna spoljna politika i ofanzivna diplomatija koju je on sproveo da bi spasio šta se spasiti može kada je u pitanju interes srpskog naroda, interes Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.Godine kada je proglašena nezavisnost Kosova od strane kosovskih Albanaca, predsednik tadašnje države je bio u Rumuniji. Dakle, nije udostojio ovaj narod i ove građane da bude u zemlji. 2010. je Međunarodni sud pravde u Hagu doneo mišljenje da Deklaracija o nezavisnosti tzv. „Kosova“ nije u sukobu sa međunarodnim pravom.Svakim pravom.Svakim danom od 2000. godine do 2012. godine Kosovo je dobijalo deo po deo kolača upravo te nezavisnosti i mi moramo da preuzmemo ovde u Srbiji odgovornost za to i da upremo prstom i da pokažemo kao odgovorni, ozbiljni ljudi ko nam je kriv za to. Nisu samo kosovski Albanci, nisu samo velike sile i mentori oni koji su to dete porodili i pokušavaju da ga odgaje i koliko možemo da vidimo i moramo da budemo i zabrinuti zbog toga, predsednik je danas izjavio da jedna od velikih sila patrona tzv. Kosova“ i njegove nezavisnosti ima nameru da pokrene inicijativu da se KFOR i UNMIK povuku sa Kosova i Metohije, što bi bila potpuna katastrofa.U tom smislu, kao što je to radio prethodnih osam ili devet godina, on će imati sastanak sa generalnim sekretarom NATO, gospodinom Jensom Stoltenbergom, da se bori za Srbiju, da se bori za Srbe na Kosovu i Metohiji, da se bori za mir, da se bori za stabilnost.Upravo zbog toga što znamo koliko je to teško, što znamo koliko je to jedan dug proces i koliko je potrebno umeća, mudrosti, znanja, posvećenosti i vrednoće da bi bilo kakav rezultat napravili na međunarodnoj sceni, što je Vučić definitivno uradio i kroz Briselski sporazum koji je generalno imao za cilj da obezbedi da građani, da posebno Srbi na Kosovu i Metohiji, da naše crkve, da naši monasi, da naši sveštenici, da naša deca imaju mir i imaju mogućnost da ispravimo ono što je međunarodna zajednica uradila na Kosovu i Metohiji od 1999. godine do današnjeg dana, prvi u tome. To je njihova greška i to je jedan od njihovih najvećih poraza u modernoj istoriji, što je Srbija, nažalost, i Kosovo i Metohija taj loš primer o kojem samo 2% od ljudi koji su izbegli sa Kosova i Metohije, oni su se vratili na Kosovo i Metohiju.Nama jeste cilj da se naši ljudi vrate i nama jeste cilj da kroz razvoj ekonomije, investicionih projekata, infrastrukture, vratimo naše ljude na Kosovo i Metohiju, jer su nam ti ljudi potrebni da bi sačuvali tu teritoriju. To nam je upravo Vučić obezbedio da možemo da se borimo i to će naravno u narednom periodu, u velikom procentu, zavisiti od nas.Ako nas.Ako budemo imali ovako odgovornu vlast i ljude koji su spremni da se bore i ovde u parlamentu i to mogu građani da vide svakodnevno, vredno radeći i sa spremnošću da posvećeno radimo na tome i da štitimo svoje crvene linije kao što je to Vučić uradio u Vašingtonu u septembru 2020. godine kada je ona famozna tačka 10. izbačena iz Vašingtonskog sporazuma.On je to mogao. Zašto? Zato što je ekonomski ojačao državu, zato što je učinio od Srbije jednog pouzdanog i ozbiljnog partnera, jednu ozbiljnu i suverenu zemlju sa kojom ne može baš da se igra kako kako ko hoće, da se igra sa njenim interesima i da se igra sa njenom budućnošću.To je pravi pokazatelj, to je ono što je Srbija zahvaljujući SNS pokazala kada je u pitanju naša budućnost, kada je u pitanju borba za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa. Ono što je najbitnije za građane, mi smo pokazali kako to radi, iako, nažalost, smo jedna od retkih zemalja koja ima opstrukcije na domaćem terenu.Dakle, ljudi koji učestvuju u političkom životu, umesto da pomognu, umesto da se njihov glas čuje negde

Dečani, sa monasima, sa sveštenstvom, sa ljudima koji samo žele da rade i da privređuju, jer radi se o 21. veku.Niko veku.Niko neće podržati naše legitimne interese na Kosovu i Metohiji ako o tome ne govorimo, ako o tome ne govorimo i u Vašingtonu, Njujorku, Moskvi, Pekingu, Seulu i u Tokiju. Pokazali smo da kroz taj rezultat da je 18 država svetskih suspendovalo priznanje tzv. „Kosova“, da može nešto da se uradi ako ste ubeđeni da je vaš cilj ispravan i da je vaš cilj dobar.Mi ćemo tu politiku, kao većina u parlamentu, naravno, nastaviti, ali nećemo dozvoliti i uvek ćemo ohrabrivati državne organe, posebno pravosuđe da ovakve kvalifikacije i da ovo što se dešava na našoj javnoj medijskoj sceni, da se procesuira, jer ne možemo da dozvolimo da neko ko je uložio sopstveni život, neko ko je stavio život svoje porodice na oltar odbrane nacionalnih interesa Srbije, njene ekonomije, na taj način bude tretiran od bilo koga, pa nazvao se on i nezavisni medij ili nezavisni analitičar, ili opozicioni političar ili bilo ko drugi.

ono što nama preostaje u narednom periodu je da zbijemo te redove, da ovaj procenat građana koji podržava ovu politiku, politiku prosperiteta, politiku budućnosti, politiku koja ima viziju kako Srbija treba da izgleda za 20 ili 25 godina, da sa njom nastavimo i da naravno uradimo ono što je moguće po pitanju zaštite naših nacionalnih i vitalnih interesa.Pokazali smo da možemo da imamo neke rezultate, pokazali smo da jedan dobar deo tih interesa možemo odbranimo, pokazali smo da politika suverena koja ne prepoznaje opredeljenje samo za jednu stranu može da radi. I to se pokazalo u ovom procesu vakcinacije, procesu imunizacije, zaštiti zdravstvenog sistema, zaštite ekonomskog sistema i mi ćemo sa tim i te kako nastaviti.Ono što je isto tako jako važno da ta poruka da će period ispred nas i sve ono što nas čeka biti jako izazovan, zbog toga što se dešavaju velike turbulencije na globalnoj sceni, zbog toga što Srbija, pa i KiM, neće biti glavni problem velikih sila i svetskih igrača, ali to će nam dati vremena da još bolje pripremimo našu borbu, to će nam dati vremena za još veće zbijanje redova i podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na svemu onome što čini da bi došlo do ona dva glavna cilja i aspekta naše politike, onoga zbog čega mi živimo i radimo ovde, a to je punopravno članstvo Srbije u EU i kompromisno rešenje za KiM. Vraćanje dostojanstva ovoj zemlji, kao što smo to uradili prethodnih nekoliko godina, blagostanje našim građanima, jaka, snažna ekonomija, to je Srbija Aleksandra Vučića.

Uvaženi predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, tačke dnevnog reda, tačke o kojima danas raspravljamo nisu sporne, odnosno pozitivna izjašnjenja o njima.Kada je u pitanju prva tema vidimo da posle 20 godina na mestu predsednika Prekršajnog suda jedna osoba odlazi u penziju. Nema tu ničega spornog. Ono što meni ne zvuči nekako najlogičnije da u našoj zemlji postoje predsednici sudova koji su na funkcijama navršili i po 20 godina. Mislim da to za stanje u pravosuđu nije dobro i da je 10 ili 20 godina biti na mestu predsednika suda nešto što odslikava stanje koje smo mi zatekli, koje još uvek imamo i koje treba da menjamo. Ovde ne govorim o dotičnoj gospođi o kojoj je reč. Ja nju i ne poznajem, ne znam ništa iz njenog rada i biografije osim kratke informacije da odlazi u penziju.Ovde govorim o principu, da je to jedna vrlo nezdrava pojava da se 20 godina bude na mestu predsednika suda. Poznati su slučajevi u Srbiji da posle 20 godina na mestu predsednika suda neko ode u penziju, osnuje advokatsku kancelariju, a onda on i članovi njegove porodice počinju da se bave advokaturom i ko god želi da ne izgubi sudski proces ide baš u tu advokatsku kancelariju. Jeste malo skuplje ili nešto skuplje nego kod ostalih, ali ta kancelarija garantuje prolaznost na sudu. Kako, zašto?Upravo je ta osoba dvadesetak godina kadrovirala, birala saradnike, saradnike proizvodila u sudije i tako se tokom nekoliko decenija u Srbiji stvorilo više slojeva u kojima imamo različite strukture ili mreže uticaja, kako se koja stranka smenjivala na vlasti, a najduže su vladali socijalisti, odnosno režim pre višestranačkih promena tako su ostavljali svoje formirane infrastrukture po sudovima i tužilaštvima, ali posebno po sudovima.Ovde je bilo reči da je neko od nas tražio da menjamo Ustav i da usvojimo ustavne amandmane. Ja se sa tim ne bih složio. Mislim da smo mi to sami odlučili i da popravke Ustava u domenu pravosuđa moraju da uslede, ne zato što mi hoćemo da uđemo u EU i zato što je to zahtev nekog Poglavlja 23, nego da pravosudni sistem i tužilački sistem u Srbiji budu pravedniji, pošteniji i bolji i efikasniji.Moram da se vratim i pomenem par stvari o kojima su i kolege govorile. Ustav je promenjen ili usvojen nov Ustav 2006. godine, prvo u Skupštini, zatim potvrđen na referendumu. Već 2007. godine Venecijanska komisija o kojoj se takođe ponekada čuje u negativnoj konotaciji nešto je dala primedbe na deo Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Doduše, tačno je da su rekli da postoji uticaj zakonodavne izvršne vlasti koji nije dopustiv, ali su osudili i nešto što smo mi zaboravili, a to su osudili Ustavni zakon koji je kasnije 2009. godine primenom u praksi 836 sudija ostaju bez posla i 75 zamenika javnih tužilaca.Dakle, budimo realni i pošteni prema Venecijanskoj komisiji koja je savetodavno telo Saveta Evrope u domenu ljudskih prava i sloboda. Ona je osudila i ono što se desilo 2009. godine u Srbiji pod rukovodstvom Snežane Malović, uz pomoć Slobodana Homena, Nate Mesarović i predsednika Odbora za pravosuđa, tadašnjeg Boška Ristića. Venecijanska komisija je osudila i 2009, 18. decembra 836 sudija i 75 zamenika tužilaca dobili su rešenja o prestanku funkcije koja je inače bila stalna po Ustavu primenom novog Ustavnog zakona. Tek posle dve godine i devet meseci oni su vraćeni na posao odlukom Ustavnog suda koji je prvo pokušao da malo izvrda svoju odgovornost pa je stvar vratio Visokom savetu sudstva da ispita svaki pojedinačni slučaj, a onda ipak jula 2012. godine Ustavni sud doneo odluku kojom se poništava Ustavni zakon, proglašava neustavnim i ljudi su vraćeni na posao.Direktna materijalna šteta za zarade tog broja ljudi je 44,4 miliona evra. Osim direktne materijalne štete većina njih je tužila za pretrpljeni duševni bol i odštetni zahtev iznose od nekoliko stotina do nekoliko miliona dinara, tako da ukupna materijalna šteta ne može da se sagleda. Da ne govorim o šteti koja je nastala pogrešnom ili lošom organizacijom mreža sudova, lošim raspoređivanjem kadrova, neravnomernom opterećenošću sudija i sudova, tako da je stvarna šteta mnogo veća od one koja je materijalna i koja se može iskazati u dinarima, odnosno evrima.Ono što je najtužnije u celoj toj priči je da ni protiv jednog sudije koji je do tada radio nije pokrenut ni jedan disciplinski postupak, nego su svi oni odlukom Ustavnog suda vraćeni na posao, jer je Ustavni sud poništio nešto što je neustavno, a nije ulazio u to da li je neki sudija dobro ili loše obavljao svoj posao.Potpuno sam siguran da među tih hiljadu, oko hiljadu, koji su se našli pod udarom, bilo je sigurno i onih koji su verovatno i trebali da dođu pod udar disciplinske odgovornosti, kao što je verovatno bilo i među onima koji nisu ušli na taj spisak zato što su tada pripadali vladajućem režimu DOS-u, odnosno Demokratskoj stranici.Mi smo 2013. godine usvojili strategiju reforme pravosuđa 13-18, koja predviđa ustavne promene u oblasti pravosuđa. Zato kažem da niko danas ne treba da tvrdi da je to nama nametnuto ili da to neko sada od nas traži. Mi smo jula prošle godine doneli Strategiju razvoja pravosuđa 20-25 u kojoj se takođe pominju ustavni amandmani, odnosno promene Ustava u oblasti pravosuđa onako kako je to predložila ili po savetima Venecijanske komisije.Prema tome, to je naš izbor i ja taj izbor u potpunosti podržavam. Mislim da mi svi podržavamo da naše pravosuđe treba da bude nezavisno u smislu personalne nezavisnosti sudija, u smislu njihove stručnosti, dostojnosti, ne pristrasnosti to je cilj.E, sada, u različitim okolnostima i različite okolnosti nameću različite puteve do cilja. Ne mogu se ista rešenja primeniti u Švedskoj i Srbiji ili nekoj zemlji zapadnog Balkana, jer prvo nije ista zatečena situacija, a drugo nisu iste socio-ekonomske i druge okolnosti koje uslovljavaju određene modalitete koji će se primeniti kako bi se došlo do cilja koji je koji je proklamovan.Ono što mene zabrinjava samo u delu gde ćete imati pola visokog Saveta sudstva koje biraju same sudije je zatečeno stanje u pravosuđu, gde vi sada pitate koji će klan ili koji će lobi uspeti da nametne svojih pet kandidata, je činjenica da u pravosuđu postoje, kako sam maločas rekao, klanovske strukture i lobiji su počeli na partijskoj osnovi, a kasnije se verovatno to udruživanje i pregrupisavanje nastavilo na nekim drugim interesnim osnovama.U pravosuđu postoji dosta jak nepotizam, o tome se malo zna, ali ako malo bolje pogledate strukturu zaposlenih u nekim sudovima, videćete dva rođena brata na rukovodećim funkcijama u istom sudu, videćete muža i ženu, oca i sina, itd. što sve to govori o mogućim produktivnim magistralama, jer sve te veze koje postoje one mogu da budu potencijalne koruptivne magistrale, magistrale trgovine uticaja i uticaja na sudske odluke, što nije dobro.Znači, pred nama je, osim ustavnih amandmana koji će biti sigurno jako dobri i jako dobra polazna osnova za popravljanje stanja u pravosudnom i tužilačkom sistemu, sada zadatak da se sve to, praktično, realizuje na najbolji mogući način.Uz nezavisnost sudije ide i povećanje njegove disciplinske i svake druge odgovornosti i o tome se ranije malo vodilo računa. Moraju da se propišu modeli disciplinskih i drugih postupaka, pa čak i razrešenja sa mesta sudije. Moraju da se formiraju etička i druga tela i pri Visokom savetu sudstva i pri Visokom veću tužilaca, čini mi se da će se tako zvati organ. Prema tome, osim akcenta na nezavisnost, treba sada staviti akcenat i na odgovornost i na jasne kriterijume kako će to saradnici koji rade u sudovima i tužilaštvima postojati sada sudije i tužioci.Mi smo na prethodnoj sednici imali i ja podržavam odluku koju smo doneli, da smo jedan dobar deo predloga za izbor saradnika na sudsku funkciju po prvi put, znači one koji se prvi put biraju, odbacili i ja se sa tim slažem. Ja sam lično bio upoznat sa par slučajeva i lično sam se zalagao za odbacivanje tih predloga, ali ono što zabrinjava i što govori u kakvom smo mi stanju je to da su svi ti predlozi prošli svoja osnovna sudska veća u matičnom sudu, u nekom višem teritorijalnom sudu, jednoglasno su prošli na Visokom savetu sudstva. Mi smo dobili jako lepe i frizirane biografije iz kojih o kandidatu možete da saznate samo lepe stvari, nikako ono što opterećuje njegovu biografiju. Sreća je da su poslanici u svojim lokalnim samoupravama se obavestili i informisali o pojedinim kandidatima i da smo mi pod uticajem tih argumenata jedan deo tih predloga odbili.Sama ova činjenica da je sve to jednoglasno prošlo, a da smo mi sa punim pravom odbili i u tom smislu ja sam podržao sve ono što je predložila koleginica Jelena Žarić, govori da stanje nije tako sjajno i da je na nama veliki zadatak da te ustavne amandmane, koje ćemo jednog dana da usvojimo, da praktično implementiramo.Samo još dve stvari da kažem. Mene zabrinjava situacija da je u gradu Nišu u poslednjih desetak godina pokrenuto više sigurno od 20 slučajeva protiv ili bivših ili sadašnjih funkcionera, obično direktora javnih preduzeća, imali smo čak i gradskog većnika, i da nijedan od tih predmeta nije završen sa pozitivnim sudskim ishodom. Postavlja se pitanje šta rade tužioci? Šta rade tužioci? Da li oni rade? Da li oni obavljaju svoj posao znalački ili na koji način funkcionišu? Ako vi ne možete, ako niste sigurni da ćete ulaskom u slučaj dobiti slučaj zašto uopšte ulazite u neke slučajeve?Znate, vi ste ušli u 20 slučajeva i nijedan slučaj niste dobili, pri čemu za određene za određene ljude u Nišu koji su pripadali nekoj bivšoj vlasti, nekom bivšem vremenu, potpuno sam siguran da je bilo brdo krivičnih dela koja su mogla da su dokažu i da budu pocesuirani i da ta dela dobiju sudski epilog, ali se tužilac ili neko uhvatio za nešto što je najtanje, najslabije i onda je to palo na sudu, onda je ovaj dobio papir da nije kriv i sada maše tim papirom – eto, SNS je mene pokušao da uhapsi, SNS je pokušao mene da optuži, a evo mene je sud oslobodio, ja kriv nisam, vidite, ja sam čovek potpuno ispravan i čist, a radi se o tome da se onaj koji njega, u stvari, procesuirao, uhvatio za najslabiju kariku u celom sistemu vršenja njegove vlasti.Stanje vlasti.Stanje nam u Nišu u pravosuđu nije sjajno. Posebno imam primedbe na tužilački sektor i ja bih molio da ovo što mi ovde govorimo čuje neko i u Vladi, čuje neko i u ministarstvu, čuje neko i u Republičkom javnom tužilaštvu, jer ja sam o ovome govorio i pre dva meseca, ali to niko nije čuo. To čuju poslanici i čuju građani koji gledaju televiziju. Republički javni tužilac očigledno ništa nije čuo, jer se vrlo pozitivno izjasnila o nekim primedbama na rad višeg javnog tužioca u Nišu, za koju sam potpuno lično uveren da ne radi svoj posao kako treba.Nedavno se desio slučaj da je svedok pozvan da da izjavu u Više javno tužilaštvo. Njega je sačekao čovek na ulazu, odveo u sobu i naredio mu kakvu izjavu da da. Izjava je kasnije data policiji. Policija je prvo odbijala da uzme izjavu, a onda je uzela. Ja sam pogledao izjavu u policiji. Policija je bila dužna da na osnovu izjave zatraži snimak, jer se sve snima i da se vidi ko je od zaposlenih ili visoko postavljenih u tužilaštvu izvršio pritisak na svedoka. Policija nije poslala zahtev i, naravno, snimak se posle određenog vremena briše.Hoću da vam kažem da i naša tužilaštva i naši sudovi moraju da rade bolje. Sigurno je da rade bolje nego što su nekad radili, ali ima tu mnogo mesta za popravke i zato podržavam ove ustavne amandmane koji će doći na dnevni red, koliko god da ih neko kritikuje, zato što dolaze kao predlozi sa strane venecijanske komisije.Na kraju da pohvalim nešto što je prenela ruska Agencija TASS juče. Preneli su izjavu našeg predsednika, kako su oni to rekli, da je Srbija po prvi put napravili veliki ekonomski proboj, da će BDP do kraja 2021. godine porasti za 6%, da se to do sada

4,54% i da će u januaru 2022. godine prosečna plata u Srbiji biti 600 evra.Naravno, dodali su i preneli su izjavu guvernera Narodne banke, koja kaže da su naše zlatne rezerve danas dva puta veće nego pre osam godina, rezerve u zlatu, i da iznose 14,4 milijardi evra u novčanoj vrednosti i da spoljni dug Srbije je krajem 2016. godine bio 72,1%, u prvom kvartalu 2021. 62,1%, da će ići do 60,3%, ali da će kasnije sigurno uslediti siguran pad spoljašnje zaduženosti zemlje, što su svakako dobre i vrlo važne vesti.Gospođi koja je na dnevnom redu želim srećan odlazak u penziju. Nadam se da nije jedna od onih koji će otvoriti advokatsku kancelariju i kasnije raditi posle odlaska u penziju.Hvala.

stranka sa najviše iskustva, mogu reći, uz dužno poštovanje ostalih političkih stranaka, na političkoj sceni Srbije, 31 godina poslovanja i političkog delovanja, relevantan politički činilac i verovatno stranka koja je bivala najduži vremenski period, kada je reč o odgovornosti u Srbiji, mi to ne sporimo, ali ne sporimo ni činjenicu da smo bili u različitim političkim pozicijama,

Ne znam o kom vremenskom periodu se radi, da li se radi o periodu do 2000. godine, da li se radi o periodu posle 2000. godine, ali o kom god periodu da se radi i ko god ima bilo kakvu informaciju, SPS je institucija i ne stoji ni iza jednog pojedinca. To može biti pojedinačna odgovornost, nikako ne može biti odgovornost SPS.Znate, kada govorimo o vlasti, mi mnogo puta kažemo – nije naša najveća slava da nikada ne padnemo, već da kada padnemo znamo da ustanemo, da se uspravimo i da se podignemo. To je ono što je naš predsednik Ivica Dačić uradio 2000. godine. 2000. je jako teško bilo biti socijalista, a mi smo i tada ostali relevantan politički činilac na političkoj sceni Srbije.Dakle, da, prihvatamo. Trideset i jedna godina, za tih 31 godinu bili smo u različitim političkim pozicijama. Da li bilo grešaka? Sigurno da jeste. Najveća greška je to što kada imate apsolutnu vlast u nekom vremenskom periodu, vi niste svesni da činite te greške, nego nakon toga, ali znate kako, iz prošlosti se izvlače pouke, afirmiše se ono što je dobro.Ono što SPS čini danas – gleda sadašnjost, zajedno sa svojim koalicionim partnerima i gradi temelje nove budućnosti, konkretno kada govorimo o pravosudnom sistemu. Ko god ima bilo kakav dokument, ko god ima bilo kakvo ime i prezime, Srbija je uređena pravna država, izvolite, institucije sistema neka rade svoj posao, SPS neće nikada stajati iza tih ljudi. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeći je po listi gospodin Marijan Rističević.Izvolite. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani koji ovo gledate, ukoliko gledate, postoji jedna narodna izreka iz Hercegovine, kaže – što stražnjici godi, obrazu ne smeta.Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o dopuni Administrativnog odbora, odnosno Odbora za administrativno-budžetska pitanja, mandatna itd. i ova izreka se odnosi na Vuka Jeremića i na rad Administrativnog odbora između 2012. i 2014. godine kada je dozvolio, što je bila i njihova nadležnost, Vuku potomku, tzv. Vuku potomku čuvenog Murat-age Pozderca, kada su mu dozvolili da može da obavlja, pored poslaničke dužnosti, tik posle obaveza koje je imao kao predsedavajući u Skupštini UN da ima pravo da vrši konsultantske usluge. Administrativni odbor je imao tu vrstu nadležnosti, ali Agencija za borbu protiv korupcije, bojim se, nije ispratila tu situaciju.Dakle, on je sklopio konsultantske ugovore sa

Tako da, država je imala samo prvih šest meseci 2,9 miliona evra troška oko predsedavanja Vuka Jeremića 67. sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To što je on predsedavao nisu plaćale Ujedinjene nacije, nego naša država, koja je u tom trenutku imala prosečnu platu od 300 evra.Vuk Jeremić je pre toga za pet godina samo na letove, na avionske karte koje je nabavljao u firmi koja je bila vezana za člana njegove porodice, avionske karte je platio 3,6 miliona evra. Svakoga dana letovi Vuka Jeremića su koštali 2.000 evra ili 10 prosečnih penzija. Znači, ujutru kada ustanete, Vuk Jeremić je koštao samo na letovima 2.000 evra. Uzimao je apartmane koji su koštali 1.200 evra za noć,

Na takav način je i upoznao Patrika Hoa i svu onu ekipu i dok mu je država plaćala masne honorare, za njega, za sobaricu, za vozača, stan 15.000 evra, preseljenje od 218.000 evra, za to vreme on je pravio sebi konsultantske poslove koji su vredeli 300.000 evra.Nikada Poreska uprava nije proverila da li na tu zaradu, je li tako, gospodine Arsiću, Vuk Jeremić, Vuk potomak čuvenog Murat-age Pozderca, tu ne mislim ništa loše o Murat-agi Pozdercu. On, da je živ, mogao bi da da DNK, da vidimo da li je Jeremić sa njim u vezi, zato što je Murat-aga Pozderac vodio borbe protiv Austrougarske itd, on je bio na neki način neka vrsta rodoljuba. Ali Vuk Jeremić nije znao, njemu nije bila bitna ideja, ništa, njemu je bio bitan samo svoj novčanik. Pet hiljada evra je država platila to što je on sa članovima svoje porodice otišao otišao da gleda teniski meč u Vimbldonu i tamo prespavao, to je našu državu koštalo 5.000 evra ili 250 penzija.I danas oni jurišaju na vlast, tako raspusni, tako bahati. Misle da dekretom, prvo da nas zaplaše, streljaće nas, ubiće nas, silovaće nas, ne znam šta nam više neće uraditi. Ja svakog dana dobijam po jednu prikrivenu ili slabo prikrivenu ili uopšte ne prikrivenu pretnju. Uopšte više ne marim za to, jer nema veće časti za jednog pokojnika, sve da izvrše svoju pretnju, nego da pogine, recimo, na pragu Skupštine, gde me ne mogu zaustaviti, jedino mitraljez da stave, da pogine boreći se za svoju državu, braneći se i braneći pravo države Srbije da postoji upravo od takvih koji očekuju da ih neko drugi dekretom dovede na vlast. Najbolje je to opisao onaj novinar Stupar. Treba, kaže, obići i ambasade Nemačke, treba obići ambasade Velike Britanije, SAD i reći – evo, mi hoćemo, hoću da budem predsednik, a vi mi to omogućite, čim dođem da budem predsednik ja ću iskontrolisati medije.Očigledno, a nas optužuju za to, da oni o nama misle po sebi i takvi kakvi jesu ponašaju se vrlo čudno. Izađu, demonstriraju, gledao sam ovde, zaštita životne sredine. Kaže – hoćemo fabrike,

hoćemo električnu energiju u stanovima, ali nećemo jer se električna energija proizvodi u centralama. Mi hoćemo čistu energiju, hoćemo automobile, prljav je vazduh, zagađen je vazduh, ali hoćemo na protest da dođemo automobilima. Pa nećemo tim automobilima, hoćemo da dođemo, da nam kupite električne automobile. Hoćemo električne automobile, ali nećemo litijum. Hoćemo da se slikamo na tim protestima mobilnim telefonima, ali nećemo litijumske baterije.Više ne znam šta ti nesrećnici stvarno hoće, ali u poslednje vreme se pojavio, pošto je ovde i gospođa sudija, ide u penziju, nadam se da će jednog dana i Majić da ode u penziju. Ima izreka Konfučija - naneta nepravda ne znači ništa, ako je ne pamtiš. Mi treba da pamtimo Majića, kao najveću nepravdu. Najveću nepravdu žrtve usmrćene to ne mogu da pamte. Ponovo ću reći, na surov način je ubijeno 80 Srba, 34 je nestalo, a preko 150 je mučila Gnjilanska grupa, sistemom laganog uzimanja duše, ženama su sekli dojke i pekli na vatri,

napravio najveću nepravdu. Sudija Majić je oslobodio Gnjilansku grupu, koja je prethodno na Apelacionom sudu, koja je prethodno bila kažnjena sa 116 godina zatvora. Sudija Majić, na svojoj duši nosi duše ubijenih Srba, nosi patnje onih koji su mučeni, pa preživeli, pa i danas imaju posledice.Sudija Majić je bruka i sramota. On se pridružio onom Stuparu, kao da je jedan od drugog prepisuju. On ide po ambasadama, on se nudi da bude predsednik, ako me izaberete, ja ću šta, ugušiću medije, itd. On se bavi politikom, a za sudiju je to zabranjeno. On se bavi našim poslom. On je nedavno, a ona njegova organizacija CEPRIS, je parapolitička organizacija, kad pogledate njegov sajt, ono je stranka, neregistrovana stranka, koja se finansira, ne znam odakle. Koja dođe i kaže – bahatost u Narodnoj skupštini, narodni poslanik je predložio zakon, koji je u skladu sa evropskim pravilima, između ostalog, što je ovlašćenje narodnih poslanika. Ne možemo mi da radimo tuđe poslove, kao on. On smatra, da ukoliko mi radimo svoje poslove, da je to bahatost, a kad on radi naše poslove, on radi poslove političara, to je za njega sasvim normalno.Dok imamo sudije poput Majića, pravda neće biti dostupna, ni pravda ni pravo, neće biti dostupno građanima Republike Srbije, a takvih sudija ima puno. Da vas upozorim pred promenu Ustava, pred tu raspravu, da mi moramo pažljivo da radimo. Ja ću da razmišljam, i ukoliko je stav većine da se Ustav menja zbog poglavlja itd, ako je to neka naša obaveza, ja ću verovatno glasati za to, ali vam moram reći da se ne slažem sa tim da im dopustimo preteranu slobodu. Zamislite koliko ima Majića. Pazite, u toj njegovoj parapolitičkoj stranci CEPRIS-u, kao Centar za pravosudna istraživanja itd, imate zajedno tužioce, advokate i sudije. Često iz istog predmeta, Beljanski, i ne znam ko je sve tu bio zajedno, advokat, sudija, i tužioc, sada zamislite kakvu presudu po nekom predmetu, koji zajedničko vode, brane i sude, kakvu presudu oni mogu doneti.Kažu, obični ovi moji seljaci, kažu da koliko novca staviš na tas pravde, toliko prevagne. Oni po selima kažu da se neke presude protiv njih naručuju kao pljeskavice. Ima moćnih advokata koji novac pozajmljuju sudijama uz kamatu, a onda se sve to vraća, u presudama. Takvih advokata, takvih sudija ima. Dobro razmislite, da li ćemo posle reforme, još jedne, a ono je bila deforma, da li ćemo posle ustavnih promena možda dobiti STR? Da li ćemo dobiti zbir samostalnih trgovinskih radnji umesto sudova. Da vas pitam, da li će onda sudija Majić imati ceo jedan tržni centar i da li će taj tržni centar kontrolisati stranci preko Majića, da li će taj tržni centra kontrolisati Amerikanci, ili će to kontrolisati građani Srbije?Uglavnom, bilo kako bilo, mi ne treba da gledamo na ove nesretnike, koji otprilike, misle da plemenite ljude kao što smo mi, zanima pravda i zanima dizanje države, a njih zanima samo novac. Zbog novca oni idu na vlast, ne samo zbog vlasti,

i da budemo suvereni na ovoj teritoriji Balkana, da svi po malo zavise od nas. To je po malo i politička prilika. Takođe, se kao poljoprivrednik, i kao neko ko je osnovao Narodnu seljačku stranku, moju stranku 1990. godine, koalicije sam menjao, ali stranku ne, u njoj sam zbog sela, zbog poljoprivrede, tamo sam odrastao. Ja se zalažem za prehrambenu sigurnost. Ima izreka, čiju hranu jedeš, njegove pesme pevaš. Mi moramo ovde u regionu da budemo vodeći proizvođači hrane, da snabdevamo sve druge koji nemaju dovoljno hrane, a mi ćemo imati viškove i to je takođe nova politička prilika koju treba da iskoristimo.Mi našu zemlju treba izgrađujemo, ne da vladamo, već kroz vladanje da izgrađujemo našu zemlju, da po kvalitetu života svojih građana bude prva u regionu, a uskoro da prestigne najmanje deset država EU. Hvala.

pred nama je danas Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu na lični zahtev i to usled navršenja radnog veka. Članom 74. stav 1. Zakona o sudijama utvrđeno je da funkcija sudije prestaje, između ostalog i na lični zahtev. Zaista smatram a u ovom Predlogu odluke nema ništa sporno i ja ću ovaj Predlog odluke, zajedno sa mojim kolegama iz poslaničke grupe podržati u danu za glasanje.Moram glasanje.Moram takođe i da istaknem da nisu svim sudijama na ovakav način prestajale sudijske funkcije. Eklatantan primer prestanka sudijske funkcije protivno zakonu i Ustavu imamo u 2010. godini kada se sprovela jedna od najdiskutabilnijih reformi pravosuđa nakon čega je 900 sudija u jednom danu ostalo na ulici. Da bismo shvatili značaj, odnosno katastrofu te reforme moramo da pođemo od Ustava kao najvišeg pravnog akta.Mi moramo da shvatimo je Ustavom definisana trodelna podela vlasti, odnosno vodoravna podela vlasti koja uključuje zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Dok je zakonodavna ovlašćena da donosi zakonske i podzakonske akte, izvršna da te zakone sprovodi, sudska vlast je upravo treća grana vlasti koja ima izuzetno značajnu ulogu u celokupnom društvu, a to je da se sva prava i sloboda građana zaštite od narušavanja vlasti, a što je još a što je još značajnije jeste da samo pravosuđe i nosioci pravosudnih funkcija u potpunosti budu nezavisni. Nezavisno pravosuđe jeste jasna slika jednog demokratskog uređenog društva.Isto tako, je vrlo opasno kada neko pokuša da treću granu vlasti istrgne iz domena nezavisnosti i podvede pod direktan politički uticaj. Direktan politički uticaj na pravosuđe smo upravo imali 2010. godine. Tadašnji ljudi koji su sedeli u vrhu DS pod izgovorom reforme i unapređenja pravosuđa sproveli su najsramniju reformu pravosuđa u modernoj istoriji u Srbiji. U jednom danu niste samo lustrirali sudije, lustrirali ste i tužioce, a lustrirali ste i njihove porodice.Taj dan kada je objavljena odluka Ministarstva pravde o opštem izboru sudija je proizveo nesagledive posledice, kako po unutrašnje funkcionisanje pravosuđa, tako i po ugled Republike Srbije u svim evropskim institucijama koje prate napredak Srbije i napredak pravosuđa u Srbiji. U jednom danu mi smo za celokupnu javnost doživeli jednu veliku sramotu.U 2009. godine tadašnje Ministarstvo pravde, naravno, po nalogu tadašnje DS raspisuje opšti izbor za izbor sudija za novoformirane osnovne, više apelacione i Vrhovni kasacioni sud. Oni raspisuju taj izbor koji u tom trenutku niti je potreban, niti je u skladu sa zakonom i Ustavom, izbor nakon koga, opet moram da napomenem, i svaku sednicu kada budemo govorili o pravosuđu ja ću to napominjati, da je 850 sudija ostalo bez posla.Tih 850 sudija je dovodilo u pitanje materijalnu egzistenciju svojih porodica. Oni su razmišljali kako će da prehrane svoje porodice u narednom periodu

pročitate, odnosno kada uzmete srpski rečnik i kada izvedete sinonime za reč „nedostojan“, možete naći određena objašnjenja, a to može značiti – neprikladan, neodgovarajući, nepodesan,

850 sudija ostaje na ulici, oni su proglašeni da su nedostojni i ne postoji termin koji će na jači način da zgazi sve ono što su te sudije radile u prethodnih 20 godina.Ja ću vam napomenuti da postoje u sudovima i parnična i krivična i vanparnična odeljenja i ista je težina sudijskog posla ukoliko vi odlučite u nekom parničnom sporu a možda je veća težina, izvinjavam se sudijama iz parničnih odeljenja, ukoliko neki sudija ukoliko neki sudija donese presudu i nekoga osudi na 20 godina zatvora.Znate, taj sudija tu presudu nosi kući. Nije lako da se izdrži ni godina, ni 20 godina zatvora. I onda te ljude koji su tokom karijere izrekli možda i hiljadu i dve hiljade godina zatvora vi oglasite da su nedostojni.Te 2009. i 2010. godine ljudima koji su sedeli u DS je bilo malo da imaju većinu u ovom domu Narodne skupštine. Bilo im je malo da imaju većinu u Vladi Republike Srbije, pa su onda želeli da se u tom trenutku potpune osionosti

I to su radili zato što su negde 2010. godine videli da gube političku podršku u narodu.Znate, kada vidite da gubite političku podršku, kada vidite da nemate da predložite ni jedan politički program koji će Srbiju voditi napred, vi idete ka tome da kreirate pravosuđe po svojoj meri.Ja bih se složio da je neko reformisao pravosuđe, da je rekao – hajte da unapredimo sudsku mrežu, hajte da unapredimo program rešavanja starih predmeta.

izbore.Plašili su se oni mnogo i tada, a plaše se i danas. I trebalo im je vreme da naprave pravosuđe po svojoj meri da bi se odbacivale krivične prijave i da bi se obustavljale istrage.Znate, „sprovesti reformu“ u njihovom rečniku nije bio sinonim za unapređenje ili stvaranje boljeg mesta za život. On je bio sinonim da nešto što je dobro uništite.Setite se svih onih reformi u oblasti privrede nakon kojih je 500 hiljada naših sugrađana ostalo bez posla. Setite se reforme u zdravstvu kada smo 2010, 2011. i 2012. godine bili na poslednjem mestu u Evropi po pružanju zdravstvene zaštite. 2021. mi smo prva zemlja u Evropi koja može svojim građanima da ponudi četiri vrste vakcine.U tom trenutku niko nije mislio na sudije, na tužioce, na njihovo zdravstveno stanje, na njihovu egzistenciju.Čitajući određene opskurne portale, koji naravno pripadaju i Draganu Đilasu i svim ostalima koji sede u tzv. opoziciji, ja nađem jedan intervju bivše predsednice Vrhovnog kasacionog suda i gospođe koja je na pravnom fakultetu ispitivala pravosudni ispit i to oblast građanske materije, a biće značajno zato što ću u narednih nekoliko minuta objasniti, da na jednom portalu kaže, a to je gospođa Vida Petrović Škero, da nema nezavisnog sudstva.U tom svom prvom delu intervjua ona navede ovako, citiram: „Kada imate situaciju da je narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe istovremeno član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji učestvuje u izborima sudija i tužilaca i uz to i advokat i kad zastupa jednog od okrivljenih u najvećoj aferi, postavlja se pitanje da li će građani smatrati da je sudija u pomenutom postupku presudu doneo jer zaista tako

Ali, ja to ne mogu da prihvatim i nadam se da moje kolege iz poslaničke grupe SNS to ne mogu da prihvate. Znate zašto?Prvi saziv Visokog saveta sudstva, koji je direktno odlučivao o izboru sudija, u tom istom prvom sazivu VSS, je sedeo gospodin Boško Ristić, advokat iz Niša.Gle čuda, 2009. godine istovremeno predsednik Odbora za pravosuđe, državnu i lokalnu samoupravu.I

i kako to da u ovom intervjuu niste rekli da su Boško Ristić i Dejan Ćirić, odgovorni da je 900 sudija ostalo na ulici.Šta znači kada kažete najveća afera? Kako to da Vida Petrović Škero, ne govori o aferi Mosta na Adi, ne govori o aferi Multikom grupe, ne govori o desetina drugih afera o izveštaju Verice Barać?Šta

su to afere? Afere, koje nemaju sudski epilog.Vi pokušavate bilo kog člana, porodice Vučić, da vežete za određenu aferu i to vam ne uspeva,

Već su određeni postupci i pravosnažno okončani, a ovde nijedan postupak nije okončan, i vi napadate sina Aleksandra Vučića, Danila Vučića da se ne znam šta, sastaje sa nekim članovima navijačkih grupa, itd. Ni za to nemate dokaz.I nijedan državni organ neće da postupi po tim navodima i da kaže, ljudi, šta radite, zašto napadate porodicu Aleksandra Vučića, vezujete sve njih za određene da ja sada počnem da pričam o svim njihovim aferama, ne bi mi trebalo 20 minuta koliko imam po Poslovniku, nego bi mi trebalo 100, 200 minuta.Isto, hoću da kažem da je Vida Petrović Škero, kao predsednica Vrhovnog Kasacionog suda morala da zna da zna da jedan čovek, u ovom slučaju gospodin Đukanović, ne bira samo on sudije i tužioce.Visoki Savet sudstva ima 10 članova i donosi se većinom glasova. Znači, ne može on direktno da utiče,

stranci.Znate šta, iako smo mi doživeli katastrofu na unutrašnjem planu mnogo je gore ono što je preživela Republika Srbija u međunarodnim institucijama.Želim da pročitam da je tadašnja Evropska komisija, kao i Venecijanska komisija za sve vreme pripremanja i nakon sprovedenog reizbora upućivala na različite nepravilnosti. I 2009. godine u svom Izveštaju je navela da reforma koja je u toku i njena, donekle ishitrena primena predstavlja veliki rizik po nezavisnost i kredibilitet.Ne moramo mi ništa više ovde da govorimo, jer mi stalno govorimo o nepravilnostima. Jedanaest godina kasnije niko iz Visokog Saveta i Ministarstva pravosuđa nije izašao u javnost i da kaže – ljudi postoje odluke, vraćeno je 800 sudija, vraćeno je 700 tužilaca. Mi smo pogrešili, dajte da snosimo odgovornost. Nećemo mi to verovatno, nikada dočekati od njih, jer oni su naviknuti da za svoje postupke ne odgovaraju.Istovremeno, kao što su moje kolege rekle, reforma pravosuđa nas je koštala 11 milijardi dinara, ali tih 11 milijardi dinara nije uloženo u rekonstrukciju Palate pravde i opšte zgrade sudova u Kragujevcu i Kruševcu, kao što je to danas slučaj, nego na isplaćene zarade, naknade za materijalnu i nematerijalnu štetu i tako dalje.Da bih ostavio dovoljno vremena mojim kolegama da uzmu učešće u raspravi ja želim da kažem da o zakonima i zakonskim aktima koje donosimo u Skupštini možemo da raspravljamo. O odlukama izvršne vlasti možemo, naravno, da debatujemo, što mi svaki dan radimo, ali kada je u pitanju pravosuđe tu nismo i nećemo da zalazimo zato što je za nas najbitnije da treća grana vlasti ne trpi pritiske bilo koje vrste i da ostane nepostojana na svom putu i ciljevima.Zato na kraju želim da kažem da ću u Danu za glasanju podržati sve predložene odluke.Hvala.

pre nego što započnem svoje izlaganje samo bih hteo da dopunim kolegu Marijana Rističevića kada je pričao o bivšem režimu, kada oni nešto vole i ne vole. Kolega Rističeviću, zaboravili ste da kažete da bivši režim i Dragan Đilas vole novac, ali ne vole da rade i vole da troše novac, naravno i da je to moguće oni su svojim primerom to i dokazali. E, sada, to što smo mi bili jedno desetak puta siromašniji kada su oni postojali tačno 10.000 puta bogatiji, to je već drugi problem i o tome ne vredi raspravljati.Nije ovo za 10.000 puta bogatiji, metafora, nego istina, jer samo ona sredstva koja su pronađena na tajnim Đilasovim računima pokazuju da se on za vreme svoje vlasti obogatio tačno hiljadu puta. Otprilike, još toliko novca je sakriveno, 10 puta je toliko novca sakriveno na još neotkrivenim računima imovini koja se vodi na njega ili na njegove bliske rođake ili već u nekim raznim sumnjivim investicionim fondovima.Kada god se spomene izbor funkcije pravosuđa ili neki zakon iz oblasti pravosuđa uvek se otvara jedna jako osetljiva tema, a to je da nosioci pravosudnih funkcija treba da budu samostalni i nezavisni u svom radu i da donose presude u skladu sa zakonom i Ustavom ove zemlje, u najboljoj meri i znanju.Tako da sada neću da govorim o jednom jako lošem političaru koji iz oblasti pravosuđa Majiću, još lošijem pesniku ili piscu, najlošiji je kao sudija u sve te tri discipline, za ovu prvu i drugu nama nikakve štete.Znate, štete.Znate, napišete nešto što niko neće da pročita kada je u pitanju pisanje knjiga i pesmica, izađete na izbore koje izgubite, ni tu nema štete, ali je jako velika šteta kad je loš sudija zato što kao posledicu imamo da su oni kriminalci na slobodi, a da žrtve njihovih krivičnih dela ponovo budu kažnjene i nad njima ponovljena jedna vrsta nasilja.Međutim, danas u Srbiji u javnom mnjenju koje pokušava bivši režim da kreira presude ne donose samo sudovi i ne presuđuju samo sudovi, već bivši režim preko svojih portala, svojih sredstava informisanja, jako vešto krijući vlasničke odnose i izvore odakle finansiraju sve te portale.Između portale.Između ostalog, presuđuju već bez suđenja da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić diktator, evo to je već danas izašlo u nekom nedeljniku i da promena vlasti u Srbiji ne može biti na mirnim demokratskim izborima, već isključivo nasiljem, prevratom zato što su građani Srbije koji izlaza na izbore, jel' te, glupi, neznalice i ne znaju da glasaju za koga bi trebalo da glasaju, za njih, za tu intelektualnu elitu, a ne za Aleksandra Vučića, pa eto, treba nasiljem da bude promenjena vlast i to pročitate kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jednom nedeljniku i onda postavljam pitanje – kakva je to diktatura?Presude se donose i za članove porodice da se bave kriminalom, pre svega brat predsednika, da se bavi kriminalom njegov rođeni otac, da se bave kriminalom njegov najstariji sin, pa presude donose čak

portala.Presuđuju nam da ne znamo da vakcinišemo građane, iako je Srbija jedna od najuspešnijih zemalja na svetu po tom pitanju i jedina zemlja gde građani mogu da biraju čak četiri vakcine sa više strana sveta.Optužuju nas i presuđuju nam da kažnjavamo građane koji ne mogu da dobiju 3.000 dinara zato što zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu da prime vakcinu. Taj deo je tačan, ali ako se mi koji možemo vakcinišemo oni neće dobiti koronu, a po pravilu je da ljudi koji ne mogu da prime vakcinu imaju teže oblike korone sa jako rizičnim ishodom po tom pitanju.Presuđuju nam da ne znamo da upravljamo javnim finansijama i računaju, i Danica Popović, Pavle Petrović i Šoškić bivši guverner koliko će to novca građani Srbije dobiti od onih 30 plus 30 evra, a koliko će oni kroz poreze morati to da vrate. Samo mi nijednom ni Danica Popović, ni Pavle Petrović, ni Šoškić nisu izračunali koliko su to građani Srbije platili da Đilas bude tačno 10.000 puta bogatiji. Koliko su platili za samo jedan kredit iz 2011. godine, koji je sa kamatom od 7,5% u vrednosti 700 miliona evra, koji ćemo ove godine da vratimo zato što je preskup? Koliko je tu, deda Pavle, para potrošeno da bi tih istih 700 miliona evra jurcali po svetskim destinacijama ofšor zona rajskim ostrvima, Devičanskim i svim ostalim?Kako to može jedan bivši guverner da tvrdi, kome su ukrali milijardu evra, a on falsifikovao nalaz Narodne banke o izvršenoj reviziji poslovanja tih banaka? Kolika je kamata na to, Šoškuću? Kolika je kamata, gospođo Popović, zato što su po vašem programu, Topčider radio punom parom od 2008. do 2012. da bi se nadoknadio manjak para u budžetu, a pri tom napravili inflaciju, napravili denominaciju dinara? Koliko košta što su od vas pobegli vaši prijateljski investitori, kao što je bio „US stil“, koji je glavom bez obzira pobegao iz Srbije 2011. godine?To ne pričaju i ne računaju ni Pavle Petrović, ni Šoškić, ni Danica Popović. Oni računaju koliko će građani morati da vrate zbog nečega što su oni dobili. Još kažu - podignite taj novac, pa dajte narodnim kuhinjama. Pa neka Đilas uzme novac koji je pokrao da vrati državi i narodnim kuhinjama.

O tome ćute, ali presude donese, a nisu ni sudije.Presuđuju nam da smo izdali Kosovo i priznali kosovsku nezavisnost, oni mangupi koji su postavili 2010. i 2011. godine granice na Jarinju i Brnjaku u istoj zemlji između istog naroda. Oni nama presuđuju da smo mi izdali Kosovo. Izdavali su ga gde god su mogli, gde god su stigli, samo da bi opstali na vlasti i samo da bi još više opljačkali

birali prvog sudiju Srbije, Natu Mesarević i nisu je izabrali ni u skladu sa Ustavom, ni u skladu sa zakonom. Bila ima je jedini kandidat. Nije bilo opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, a to je bila ustavna obaveza. A, sudije su u toj reformi postavljali za kafanskim stolom, na kariranom stolnjaku. Sede advokati, između sebe, bliski DS i pišu imena ko će proći i ko neće. I onda smo mi ti koji unižavamo dostojanstvo sudova i nezavisnost sudova i tužilaca. Ovo što pričam je sve istina.Da bude još tragičnije, pošto se nazire kraj ekonomskoj krizi, zdravstvenoj krizi i pošto među građanima Srbije postoji opravdan razlog za optimizam, pokušavaju nas i naš optimizam da izjednače sa optimizmom koji je imao bivši režim u periodu od 2009. do 2012. godine i da kažu da je naš optimizam lažni zato što su i Šoškić i svi ostali obećavali, Mirko Cvetković, da je Srbija izašla statistički iz krize, ali građani to još ne mogu da osete. To su njegove reči.Naš optimizam nije lažni, zato što dinar nije izgubio polovinu svoje vrednosti kao za vreme njihove vlasti, zato što imamo rast bruto proizvoda, zato što nijedan ozbiljniji investitor nije napustio Srbiju, kao što je „US stil“ bežao od njih, zato što nema desetina i stotina hiljada izgubljenih radnih mesta. Naš optimizam nije lažni.Njihov optimizam da mogu da sruše Vučića i na izborima i nasilnim putem je samo njihova utopija. I nisam im ja kriv što na izborima ostvaruju taman onoliki rezultat koliki im je bio i rast bruto proizvoda za vreme njihove vlasti, 1%, Zahvaljujem.Pre svega da vas obavestim da je preostalo vreme poslaničke grupe 32 minuta.Sledeći na listi je narodni poslanik Vuk Mirčetić.Izvolite. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, ja ću iskoristiti svoje pravo da u plenumu pričam o nosiocima sudske vlasti i o sudstvu.Podsetiću da Ustav Republike Srbije predviđa tri grane vlasti i to su zakonodavna izvršna i sudska. Odnos sve tri grane vlasti se, kao što znamo, zasniva na međusobnoj ravnoteži i kontroli. I svaka od tri grane vlasti treba da bude nezavisna jedna od druge.Ovo je veoma važna tema, jer kao jedna od tri grane vlasti, sudstvo jeste izuzetno važno za građane Republike Srbije i građani Republike Srbije se s jednim velikim pravom pitaju da li će i kada će pronaći pravdu na sudu.Zašto je danas toliko nepoverenje u sudstvo? Radi svih onih koji prate ovaj prenos i generalno radi podsećanja, ja ću podsetiti na tu 2009. godinu, kada je prethodni režim pokušao, odnosno sproveo, započeo sprovođenje reforme sudstva. I ta reforma sudstva je građane Republike Srbije koštala 44,7 miliona evra, a 850 sudija je ostalo bez posla. To nepoverenje u sudstvo, kao što svi vrlo dobro znamo i osećamo, oseća se i danas.Međutim, kada pričamo o sudijama, važno je napomenuti da nosioci funkcija u pravosuđu moraju da budu, s jedne strane, kompetentni, s druge strane, da moraju da poseduju visok nivo znanja i veština, kao i moralne kvalitete koji ih kvalifikuju da te funkcije obavljaju.Mi danas ovde pričamo, diskutujemo o sudiji, odnosno predsedniku Prekršajnog suda u Lazarevcu. Ona se penzionisala. Ja joj u svoje lično ime i u ime svih nas želim puno sreće i da uživa u penziji. Ono što je dobro je što mi ovde danas pričamo i o izboru novih sudija i o sudijama koji više neće vršiti tu funkciju. A ono što nije dobro jeste da se u prethodnom periodu to radilo na sednicama pojedinih stranačkih organizacija.Ja ću podsetiti na činjenicu da je npr. opštinski odbor DS Vlasotince na sednici opštinskog odbora diskutovao o tome da li se pojedini predlozi za sudije, da li su bliski DS, da li nisu bliski i samim tim, da li su kompetentni da obavljaju kasnije, odnosno da budu izabrani za sudije.Ovo što govorim nije nikakva izmišljotina. Naime, Društvo sudija Srbije je pisalo dnevnom listu „Politika“ da su došli u posed odluke opštinskog odbora DS Vlasotince, u kojoj piše koga predlažu za sudijske funkcije i daju svoje mišljenje za svakog sudiju pojedinačno. Da sve bude još nelogičnije, ova stranačka odluka je bila overena i pečatom

razliku od tog period, kao što smo rekli, mi danas ovde diskutujemo, dakle, u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije, diskutujemo o sudijama.Danas se, kao što znamo, strateški vodi računa da se obezbedi da se obezbedi kvalitetno sudstvo kakvo građani Republike Srbije razumeju. I za narod Republike Srbije je važno napomenuti da je u prethodno periodu mnogo urađeno i na poboljšanju smeštajnih i materijalno-tehničkih uslova rada svih pravosudnih organa.Preduslov za pravednu i pravičnu Srbiju je sve ovo što sam naveo i kao što sam naveo, mnogo toga se uradilo u prethodnom periodu kako bi se ostvarili ti preduslovi za postojanje, ali i unapređenje i pravedne i pravične Srbije.Zbog građana Republike Srbije, ja ću podsetiti, takođe, da je Vlada Republike Srbije usvojila revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23 u procesu pristupanja EU, kao i da je doneta Strategija razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine. Razvoj pravosuđa je strategijom definisan kao jedan od ključnih strateških prioriteta Republike Srbije kako bi se obezbedila vladavina prava i povećala pravna sigurnost.Samo ću kratko pročitati pet izdvojenih prioriteta iz Strategije razvoja pravosuđa, kako bi građani Republike Srbije videli kako se strateški radi na obezbeđivanju prioriteta, dakle, jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Dva, dalje dalje jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, dalje podizanje kvaliteta pravosudnog sistema, jačanjem stručnosti, osposobljenosti nosilaca funkcija i drugih zaposlenih u pravosuđu, podizanje nivoa efikasnosti pravosudnog sistema i podizanje stepena poverenja javnosti u rad pravosuđa kroz dostupnost i transparentnost rada institucija.I, evo, vidimo da, sa jedne strane, imamo jednu politiku mira, stabilnosti, napretka koju zastupaju i predsednik Aleksandar Vučić i SNS i vidimo da se strateški radi na obezbeđivanju poslovnog okruženja u kom Republika Srbija može lakše da napreduje.S druge strane, ponovo postoje različita dešavanja koja uznemiravaju narod, a pojedinci kažu za njih da smo mi ipak nekako navikli na njih. Ponovo

Orliću se preti smrću. Ne smemo da kažemo da smo mi navikli na ovakve stvari, jer je dovoljno da se samo jednom ovakva pretnja realizuje i da ona više ne bude samo pretnja.Međutim, pretnja.Međutim, ono što mene ohrabruje jeste činjenica da je juče ovde u plenumu ministar Maja Popović odmah odreagovala čim je poslanik Aleksandar Mirković izneo svoje saznanje o pretnjama koje su upućene dr Vladimiru Orliću i rekla da ima elemenata krivičnog dela. Ovakav savestan i odgovoran stav ministra pravde uliva sigurnost da će i sudovi i tužilaštvo ponovo raditi u ime naroda.Danas ponovo ovde pred svima vama apelujem i na tužilaštvo i na sudstvo da rade svoj posao da rade svoj posao i po savesti i po sili zakona i u ime naroda, da rade u interesu građana Republike Srbije i da im svaki građanin Republike Srbije bude jednak.Podsetiću i da primena podela vlasti o kojoj sam već pričao podrazumeva i postojanje nezavisnog, nepristrasnog, odgovornog, stručnog i efikasnog pravosuđa.Zato u danu za glasanje podržaću sve predloge o kojima smo ovih dana diskutovali i, ono što je jako važno, iskazujem punu podršku i predsedniku Aleksandru Vučiću i porodici Vučić i dr Vladimiru Orliću i svim članovima SNS koji su zbog svog političkog opredeljenja i zbog svog političkog aktivizma mete pretnji i mete uvreda, ali ono što jako, doduše, daleko, daleko gore od tih pretnji i nadamo se da se te pretnje neće obistiniti. Ja vam zahvaljujem i u danu za glasanje podržaću sve predloge. Hvala. Zahvaljujem.Pre nego što prozovem sledećeg na listi, samo da još jednom podsetim da je preostalo vreme 24 minuta.Sledeći na listi je prof. dr Marko Atlagić.Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, biće dovoljno vremena.Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mi danas govorimo o sudovima i tužilaštvu. Ovih dana smo vrlo često imali tu temu na dnevnom redu i iskazali smo svoje stavove.Dozvolite ipak da nekoliko rečenica kažem da uporedim sudstvo do 2012. godine i sudstvo od 2012. do danas. U dve, tri rečenice da kažem - do 2012. godine ljuljalo se kao zgrada sklona padu, bili smo zadnji, poslednji u Evropi.Od godine smo krenuli napred od ničega i doveli smo ga na zavidan nivo. Da li je on super? Pa, naravno da nije. Proteći će mnogo vode Dunavom dok sudstvo bude onakvo kako bi mi želeli iz prostog razloga što su bivše vlasti poterale, u navodnike ovo poterale, 837 sudija i 200 zamenika tužioca i obično dovodili ljude koji nisu kompetentni za obavljanje funkcije sudova.Ja

dana, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, iz dana u dan, iz časa u čas, deo opozicije, pod kontrolom Dragana Đilasa, i dalje medijski satanizuje predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, i ne samo njega i njegovu porodicu i državu Srbiju

meru.Poštovani tužioci, imali elemenata krivičnog dela kada se neko poziva na ubistvo? Naravno da ima, ali nema ako se radi o predsedniku Vučiću i njegovoj porodici, dr Orliću i drugim pripadnicima SNS.Najveću zamerku, poštovani građani, obratite pažnju na ime predsednika Vučića je to što je Vlada Republike Srbije obeležila Dan pobede nad fašizmom. Zamislite, i dodelila orden Karađorđeve zvezde prvog stepena velikom nobelovcu Austrijancu, austrijskom književniku, a našem slavnom Peteru Handkeu samo zato što je veliki nobelovac Handke bio protiv ničim izazvanog bombardovanja naše zemlje i građana Republike Srbije. Da li možete to zamisliti, poštovani građani Republike Srbije, poštovani borci učesnici ratova od balkanskih do današnjih dana?Jedna od njih koji prozivaju predsednika Republike, Vladu Republike Srbije, sve poslanike i SNS jeste i osnivač Fondacije za humanitarno pravo Nataša Kandić. Uvaženi građani Republike Srbije, Kandić je kazala, citiram:

da razumete ovo? Da ona pobedu nad fašizmom i akademiju posvećenu antifašizmu proglašava za fašizam? To je to prekrajanje istorije o kojem predsednik Republike govori govori ovih dana, ne samo on, nego i časni i čestiti, jedan deo, naši istoričari.Ovom sramnom izjavom Nataše Kandić ona je uvredila predsednika Republike Aleksandra Vučića, svetsku gromadu istine i pravde austrijskog, a našeg Petera Handkea, dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Uvredila je Nobelov institut.

narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, ja neću da govorim o Nataši Kandić, njezinim lažima, njezinim podmetanjima. Ono što sam imao da kažem rekao sam u jednom naučnom radu, izmišljotinama itd. Jedan deo verovatno je pročitao u časopisu.Međutim, ono što hoću da naglasim, a to je da se njoj pridružila niko drugi, već vidim da pogađate, nego prof. dr Dubravka Stojanović. Stojanović je povodom dodele nagrade Petru Handkeu kazala, citiram:

oni njega proglašavaju zločincem, a i nas, „time su zajedno saopštili da čvrsto stojimo uz zločince, a da sa tog puta ne skrenemo“, završen citat.Uvaženi građani Republike Srbije, poštovani branioci otadžbine Republike Srbije, ovom izjavom prof. dr Dubravka Stojanović je duboko uvredila sve borce Prvog i Drugog svetskog rata, antifašiste, predsednika Aleksandra Vučića, velikog zagovornika antifašizma, sve borce u ratu 1991-1995. godine, sve građane Republike Srbije koji su bili protiv bombardovanja naše zemlje, posebno naše borce sa Košara.To nije prvi put da Đilasova, Jeremićeva, dr Stojanović vređa sve antifašiste. Samo da vas podsetim, ona je 4. 7. 2015. godine u jednom listu pod kontrolom Dragana Đilasa izjavila, citiram: „Osveštavanje spomenika Gavrilu Principu je skandalozno, s obzirom na teroristički akt koji je počinio Gavrilo Princip“, završen citat. Da li možete verovati da ga proglašava teroristom? Znate li, poštovani građani, u čijim udžbenicima to stoji? Samo u udžbenicima Nemačke i Austrije. Ovo je zamena teza i prekrajanje istorije o kojoj je predsednik govorio na akademiji.Profesor dr Dubravka Stojanović se protivi podizanju spomenika Gavrilu Principu i majoru Milanu Tepiću, pa kaže, citiram: „Slavili su samoubilačko ponašanje“, završen citat, objavio jedan ozbiljni list 29. 11. 2017. godine.I to nije sve! Bajna profesorka je 17. 1. 2014. godine izjavila u jednom listu pod kontrolom Dragana Đilasa, citiram, objasnite pažnju poštovani građani: „Srbija je izgubila u Prvom svetskom ratu 700.000 stanovnika“, završen citat. Svi relevantni istorijski izvori govore da je poginulo najmanje 1,2 miliona i time se dr i time se dr prof. Dubravka Stojanović uvrstila uz dr Tuđmana, Stjepana Razuma, dr Juričevića, Stjepana Mesića u red falsifikatora broja žrtava u Prvom i Drugom svetskom radu.Kad sam kod broja žrtava, o Jasenovcu neću, jer sam to pisao u nekoliko časopisa i zbornika, ali dozvolite samo jednu rečenicu da kažem – da su Ustaše u Jasenovcu, verovali ili ne, skidali sve zlato sa Srba, antifašista Hrvata, Jevreja i Roma i odnosili i pretvarali u dijamante. Gle čuda, istorija čovečanstva ovo nije zabeležila.Obratite pažnju, Ferdinand Jukić je hrvatski agent za nabavku oružja 1990. godine u vreme kada je bio embargo na izvoz oružja. Predsednik Tuđman ga je 1990. godine pozvao u kabinet i rekao: „Čuo sam da nabavljaš oružje, iako je embargo bio, a daj nešto i prodaj“, završen citat.

I Tuđiman je kupovao, prodavao dijamante preko Jukića, uzeo 40 do 60 miliona evra i ponovo klao Srbe godine. Ovo su sve hrvatski izvori, a ne srpski.Poštovane dame i gospodo, gospođo, neću reći koleginice, Stojanović, jer od danas me ne zovite, niko, profesorom, kolegom i gospodinom ako se ona naziva profesorom i gospodinom.Poštovana profesorka je 24. marta 2017. godine zagovarala da se Srbija odrekne Republike Srpske i Kosova, pa je kazala: „Ne vidim da se iko odrekao Republike Srpske“, kritikuje.To nije sve. Profesor dr Dubravka Stojanović je bila protiv davanja ulice ubici Ante Pavelića pa je kazala, citiram: „Davanjem ulice čoveku, Blagoju Jovoviću, znači da Beograd podržava uzimanje pravde u svoje ruke, a da slave krvnu osvetu ubice i nasilnike“, završen citat.Dakle, proglasila je atentat na Antu Pavelića nasiljem i krvnom osvetom, a Blagoja Jovovića nazvala ubicom i nasilnikom. To je to prekrajanje istorije o kojem je i predsednik govorio na Akademiji. Da li, poštovani građani, možete to da zamislite? To nije sve.Profesor doktor Dubravka Stojanović ovim izjavama širi obnovu proustaške ideje u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori i u Srbiji. Zbog njenih stavova, oglasila se grupa od 26 akademika i profesora koji su sačinili protesno pismo u kojem se kaže, citiram: „Protestvujemo zbog izjave Dubravke Stojanović, uvredljivim na račun srpskog naroda, na račun struke, na račun zdravog razuma i osnovnog ljudskog morala“, završen citat. Među tim akademicima je dr Vasilije Krestić, dr Matija Bećković i da dalje ne nabrajam uvažene profesore i uvažene doktore. Hvala vam, gospodo profesori i gospodo akademici.Za razliku od njih, hvala Vladi Republike Srbije i predsedniku Republike, gospodinu Vučiću, što je organizovala obeležje Dana pobede nad fašizmom. U Srbiji nikada neće proći fašizam. Hvala predsedniku Aleksandru Vučiću za uručenje ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena nobelovcu, Peteru Handkeu, osvedočenom prijatelju srpskog naroda i građana Republike Srbije, što se suprotstavio bombardovanju naše zemlje kada je bilo zgažena i pravda i pravo.Nije to sve. Nećete verovati ko se njoj još pridružio, niko drugi nego Filip David, gle čuda, predložen za akademika. Filip David je 7. marta 2018. godine izjavio, citiram: „Politika Aleksandra Vučića je šizofrena“, završen citat.Taj

izvređao je dobitnika Nobelove nagrade, dokazanog prijatelja prava i pravde, Petera Handkea zbog toga što je u toku agresije NATO alijanse bio na strani Srbije, bio na pravoj strani, bio na strani prava i pravde kada je pravo i pravda zgažena. To nije sve. Filip David je 6. juna 2019. godine sada kazao, citiram: „Handkeov moralni lik je nula“, završen citat. Zato što se Handke suprotstavio NATO bombardovanju.To nije sve. Rekao je da je on jedini nobelovac koji se suprotstavio i naravno da je lagao. Suprotstavili su se još više akademika. Zbog vremena navešću samo četiri, a to je Žoze Saramago, Portugalac. Da li je tako uvaženi akademici? Jedan Rus, Aleksandar Solženjicin. Da li je tako gospodine David? Jedan Italijan, Dario Fo. Da li je tako, gospodine David? Jedan Englez, da ne kažem moj drugar iz Haga, Harold Pinter.

i na vašu nasrtljivost mi nećemo odgovarati mržnjom i nasiljem, kao što ste zapretili dr Orliću samo zbog izgovorene reči, jer znamo da uz pomoć nasilja ne možete uspostaviti istinu, niti uništiti mržnju i nasilje koje sejete ovih dana širom Republike Srbije i širom regiona. To može samo ljubav i vaspitanje kojima uzvraćamo vama i svim vašima.Na kraju,

Zašto su napali predsednika Vučića? Što je organizovao Dan pobede nad fašizmom. Hvala, u ime svih građana Republike Srbije antifašista, zato zato što se zalaže za mir u regionu i mir u svetu, jer oni samo u ratnim i mutnim vremenima pune svoje džepove, a nije ih briga za otadžbinu. Zato što modernizuje Republiku Srbiju, a ostavili su je na ivici bankrota, zato što vodi politiku zdravlja, ne samo svih građana Srbije, nego i regiona i šire.Zapamtite dobro, vi gospodo pojedini novinari koji me svakodnevno blatite, nikada vam neću oprostiti za laži. Danas ću ponoviti ono što sam ponovio u ovom visokom domu u prošlom sazivu. Zadnjih 20 godina 21. veka vreme će se meriti po Aleksandru Vučiću, a vi ste izmislili vreme od časovnika. Sram da vas bude. Videli ste u „Izvorniku“ šta sam rekao i ponavljam sada – vreme pre dolaska njega na vlast i SNS i vreme posle dolaska. Vreme kako je bilo pre ja sam govorio često u ovom domu, a vreme njegovim dolaskom, vreme je modernizacije i uspeha Srbije.

I dok Aleksandar Vučić širom sveta nosi slavu Republike Srbije, vi ga blatite, punite svoje džepove. Od Srbije, preko Hrvatske, Mađarske do Mauricijusa, Holandije i ko zna gde, na 53 računa, gospodine Đilas, a za Evropu Đilaš, i 17 zemalja i bog zna koji još.Zagovarate još.Zagovarate ulične proteste. Jednom ste to napravili i nikada više. Znate zašto? Građani Republike Srbije sve znaju. Nikada ih više prevariti nećete, bez obzira na milione koje upotrebljavate. U to ime, živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić! Zahvaljujem, profesoru Atlagiću.Obaveštavam sledećeg narodnog poslanika gospodina Luku Kebaru da je preostalo četiri minuta. Dajem vam reč. Izvolite. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući Narodne skupštine Republike Srbije gospodine Tvrdišiću, uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, kao što znate, na današnjoj sednici govorimo o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu, ali i o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Što odnosno izmena u sastavu tog odbora, radi se o Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji je, slobodno mogu reći, ključan odbor za funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srbije, a samim tim je najvažniji i za naše naše građane. Ove izmene se vrše kako bi on radio u svom punom kapacitetu i kako bi na najefikasniji način donosio ključne odluke neophodne za rad ovog veličanstvenog doma.Što se tiče konstatovanja prestanka funkcije predsednika suda u Lazarevcu, stvari su jasne. Sudstvo u Srbiji je nezavisno. Naša država, odnosno ceo naš politički sistem počiva na toj kruni demokratije, na podeli na izvršnu vlast, zakonodavnu vlast i na sudsku vlast. Naša država se temelji na demokratskim načelima i mi u skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom i u skladu sa drugim propisima vršimo i ovu funkciju. Ovde se radi o navršetku radnog veka, tako da ćemo svakako konstatovati da je to u skladu sa propisima.Kada već govorimo o pravosuđu na ovoj sednici, ne mogu a da se ne osvrnem na jednu jako bitnu stvar koja se desila, naime, svesni smo da Đilasovi megafoni, odnosno njegovi mediji, konstantno prete predsedniku Aleksandru Vučiću, prete članovima njegove porodice, prete i našim poslanicima, ali određeni njihovi kompanjoni pretili su i uvaženom dr Vladimiru Orliću, potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije. To je kažnjivo. Ovo je pravna država i pozivam sve nadležne organe da reaguju.Krivični zakonik Republike Srbije, naime, član 138. u svoja tri stava, naročito u 3. stavu, govori da je ugrožavanje sigurnosti krivično delo, odnosno da ukoliko, između ostalih, vi pretite narodnom poslaniku ili nekom drugom funkcioneru, propisana je sankcija, odnosno kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Ovo krivično delo, ako pročitate naš Krivični zakonik, naročito član 153, videćete da se za ovo krivično delo preduzima gonjenje po službenoj dužnosti.Zato ponovo apelujem na sve nadležne organe, na tužilaštvo, da pod hitno reaguje. Jer ovo je strašno šta se dešava. Strašno je kako se pojedini pripadnici te žute tajkunske kamarile i njihovi sledbenici ponašaju u današnjem političkom životu. Taj Đilasov megafon, odnosno sam Đilas, megafon Belivukove grupe, izmišlja razne laži. Oni pišu razne laži na svojim portalima, ne bi li stvorili nekakav rat između nekih navijačkih grupa i drugih klanova, kako bi u to upleli i mladog mladog Danila Vučića, sina našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je sramotno šta se radi. Vi nameštate najgnusnije, najmonstruoznije, najmizernije laži jednom nedužnom jednom časnom, poštenom mladiću. Sramota! Koristite nečije dete da biste zaradili neke jeftine političke poene. Vi koji se zalažete za demokratiju, navodno, vi koji se zalažete za ljudska prava, vi koji se zalažete za prava dece. Konstantno napadate nedužno dete. Pa gde to kolega.)Završavam, uvaženi predsedavajući. Hvala vam.Pozivam sve nadležne institucije, a naročito tužilaštva, ali i one institucije koje se bave medijima da reaguju, da spreče ovaj teror, da spreče ovu mržnju, jer ovo je sramotno. I sve te mržnje koje su upućene i predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovom sinu i našim narodnim poslanicima, sve te pretnje, sve te ružne reči, sve te uvrede, sve te izmišljotine, sve te laži moraju stati. Mora se stati sa tim i mora pravda pobediti. Živela Srbija! Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam – da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Pošto nema, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 11. i 12. dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 13. maj 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Jedanaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Zahvaljujem.(Posle